Припомням, че това изслушване ще се проведе, съгласно чл. 113 от нашия правилник, който гласи: „Народното събрание и на избраните от него комисии могат да извършват изслушване по въпроси, засягащи държавни или обществени интереси“. интереси“. Смятам, че почти всички са запознати с регламента, но ще го изчета: „Когато Народното събрание пристъпи към провеждане на изслушването, вносителят на предложението за изслушване прави изложение на въпросите в рамките на пет минути. Изслушваните лица информират Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването, в рамките на 10 минути. Всяка от парламентарните групи има право на два въпроса, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група – общо по един въпрос, всеки въпрос в рамките на две минути, към изслушваните лица. Изслушваните лица отговарят след задаването на всеки въпрос. Парламентарните групи имат право да изразят отношение към отговорите на изслушваните лица в рамките на пет минути след задаването на всички въпроси.“ Вносителят на предложението – заповядайте, господин Бойчев, за да представите аргументите за исканото изслушване. Имате думата! Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Туризмът е водеща индустрия в много страни и се налага като най-бързо разрастващ се икономически сектор по отношение на валутни приходи и разкриване на нови работни места. Туризмът се характеризира с практически и непрекъснат растеж, което от своя страна е факт, потвърждаващ силата и устойчивостта на сектора. Международният туризъм е най-големият източник на приходи от износ и същевременно най-важният фактор в платежния баланс на значителна част от националните икономики в света. Той стимулира инвестициите в инфраструктурата, създава приятелски междукултурни връзки и допринася за повишаване качеството на живота на местното население. Нарастващото значение на туристическата индустрия и развитието ѝ в световен мащаб поставят редица предизвикателства както пред обществото, пред обществото, така и пред управляващите. Най-важното сред тях е постигането на устойчиво развитие на туризма на местно, регионално, национално и международно равнище. Целта е да се осигури туристическа практика, която да е в интерес както на обществото, така и на бизнеса, и която да повишава благосъстоянието на местното население, като същевременно съхранява природните и социално-културните ресурси на местната среда. Туризмът бе изведен като един от основните фокуси в политиката на Политическа партия ГЕРБ. В условията на изключително динамични темпове на дигитализация туристическата индустрия се трансформира радикално. Народното събрание и правото ни, дори бих казал и задължение като народни представители, за законодателни инициативи дава възможност и ни ангажира с нелеката задача да адаптираме националното законодателство така, че то адекватно да кореспондира със съвременната обстановка. Развиването и прилагането на необходимата нормативна уредба способства за максимално облекчаване на бизнеса за засилване на контрола и за осветляване на сивия сектор. Създаването на самостоятелно Министерство на туризма, което да гарантира обществения интерес на ангажираните със сектора, безспорно е стъпка, от която българският туристически бранш имаше изключителна нужда, за да се реализира необходимото ниво на диалог между държава, местна власт и бизнес. Смея да кажа, че всички колеги в моя многомандатен район винаги последователно сме защитавали идеята за структуриране на отделно Министерство на туризма и към днешна дата мога да потвърдя, че този ход определено беше правилен. Като свидетелство за това мога да посоча трите поредни години с рекорден брой чуждестранни туристически посещения, както и рекордни постъпления от международния туризъм, които БНБ регистрира. Туристическата индустрия бележи изключително динамично развитие в световен мащаб, като Европа успя да привлече над 50% от туристите по целия свят, като имате предвид, че за миналата година данните са за над 1 млрд. 200 – 1 млрд. 300 милиона имаме външни туристи, извън територията на страните. Това е още една базова причина за необходимостта да развиваме този отрасъл. Факт е, че по последни данни на ЕВРОСТАТ България се нарежда сред държавите с по-висок от средния за Европейския съюз показател „нощувки“ в местата за настаняване. Това показват публикуваните данни по предварителна информация на ЕВРОСТАТ за статистиката за 2018 г. Според данните нощувките в местата за настаняване с 10 и повече легла в страната ни са над 26,8 милиона през миналата година, а отчетеният ръст е над 3 на сто. Регистрираното средно за Европейския съюз увеличение е от 2,2%. По ръст страната ни изпреварва държави като Дания – 2,7 %, Франция – 2,4%, Гърция – 0,5%, и Италия – 1,9%. Тези факти са още едно доказателство, че усилията да популяризираме страната като дестинация за качествен туризъм с разнообразни възможности за почивка дават резултат. Постигнатото през последните три години следва да ни амбицира да полагаме максимални усилия за устойчиво задържане на интереса на туристите. Въпреки това сме наясно, че 2019 г. за българския туризъм ще бъде година, изпълнена с предизвикателства поради изключително високото ниво на международна конкуренция, стагнираща валутна динамика в някои традиционни за нас пазари, както и поради традиционния проблем със задържането на качествения и квалифициран персонал в този отрасъл. Във връзка с гореизложеното в рамките на процедурата по изслушване, моля в своето изложение да представите пред народните представители развитието на конкретни мерки и инициативи, формулирани в Програмата за управление на правителството относно изпълнение и напредък по конкретните приоритети в сферата на туризма. Предварително Ви благодаря за отговора. Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев. Уважаема госпожо Министър, заповядайте за изложение. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бойчев, благодаря за възможността да представя актуалната информация за напредъка по мерките и целите, заложени в Управленската програма относно сектор „Туризъм“. Както знаете, тези дискусии водим редовно в ресорната комисия в работен режим, но и в контекста на настоящата процедура ще отбележа за протокола, че говорим за общо 29 мерки, залегнали в Управленската програма за 4-годишен период, и ще се опитам максимално да дам отговор по отношение на всяка една от тях. Разчитам също, че и в последвалата дискусия ще се адресират конкретни въпроси, които да доизяснят определени моменти. Знаете, че структурирането на самостоятелно ведомство още в мандата на Кабинета Борисов 2 бе от изключително значение за подобряване на бизнес климата в сферата на туризма и подобряване на диалога между заинтересованите страни. Чрез оптимално оползотворяване на туристическия потенциал на страната създаваме реални икономически възможности за повишаване на жизнения стандарт на местните общности и разширение на дела на туристическата индустрия в общия дял на брутния вътрешен продукт. В изпълнение на Програмата на правителството на Република България за 2017 – 2021 г., усилията на Министерството на туризма са насочени към изпълнение на заложения в документа секторен приоритет за утвърждаване на страната като целогодишна туристическа дестинация с висококачествен и разнообразен туристически продукт. Предприетите последователни стъпки в изпълнение на заложените приоритетни политики в страната бележат забележителни ръстове. Чуждестранните туристи в България са нараснали с 31% за последните четири години, а приходите са нараснали с 34%. За миналата година общите приходи от туризма са 8 млрд. 400 млн. лв. по данни на БНБ, като 2018 г. бе трета по ред рекордна година за българския туризъм, като България бе посетена от над 9 млн. 200 хил. чуждестранни туристи. Бяха реализирани за миналата година общо над 27 милиона нощувки, общо от българи и чужденци, като само от страна на българите, пренощували в нашата страна, има реализирани над 9 млн. 500 хил. нощувки. Това нарежда нашата страна на едно от водещите места в Европейския съюз по отношение на реализираните нощувки и приходите от международен туризъм. Споделям също така и значението на предизвикателствата, пред които ни изправя съвременната действителност и наложената необходимост да поддържаме нужната степен на конкурентоспособност спрямо агресивната пазарна политика на нашите преки конкуренти. Въпреки ожесточената конкуренция и крайно ограничения ресурс, с който разполага Министерството на туризма в сравнение с останалите дестинации, с които се налага да се борим, полагаме максимални усилия, за да редуцираме евентуалната разлика спрямо предходния рекорден сезон. Тази година се очертава да бъде изключително трудна и динамична, но се надявам, че съвместно с бизнеса и местната власт и мерките, които сме предприели, ще успеем да задържим нивото на туристите, което имахме миналата година. Разбира се, работим и в посока на разработване и на дългосрочен механизъм, който да ни даде възможност да разширим крилата на сезона, особено по отношение на на черноморските ни курорти и изобщо на целия Черноморски регион, както, разбира се, и там, където основно са фокусирани нашите зимни курорти и във вътрешността на страната, което е част от нашата основна политика.

по отношение на това да привлича максимално много чартъри в посока нашите летища по отношение на всичките ни целеви пазари. Всичко това изработваме, съобразявайки се с европейското и националното законодателство. Предстои в рамките на един месец, както споменах, да представим на Вашето внимание и на обществеността механизма, който ще предложим да бъде създаден. В него, подчертавам, ще участват съвместно с нас и общините, и бизнесът, за да можем заедно да определяме всяка година и със сигурност година по-рано приоритетните направления и по този начин да гарантираме един, подчертавам, организиран туристопоток, тоест туристи, които отсядат в регистрираните места за настаняване. Това, което е изключително важно за нас, и отчитайки спецификите и профила на туристопотока, ние се фокусираме максимално в създаване на устойчиво развитие и промотиране на другите важни, извън летния и зимния ни туризъм, туристически продукти, каквито са културно-историческия туризъм, балнео- и спа туризма, вино и кулинария на база на дестинациите, които разработихме миналата година. Също така и всички други видове туризъм, свързани с развитие на голф туризма, приключенския туризъм, които придават и добавена стойност към основните ни зимен и летен продукт. Това, което също сме си поставили за цел тази година и предстои да реализираме като първа стъпка през май месец, е да насочим вниманието пилотно към нашите национални курорти като възможни дестинации за конгресен туризъм. Смятам, че по този начин допълнително ще се даде възможност за това изключително добрата материална база, която имаме, да се ползва целогодишно.

така че да направим България по-устойчива целогодишна туристическа дестинация и по този начин да създадем възможност и за използване на съществуващата материална база, от една страна, и създаване на допълнителна целогодишна заетост, и, разбира се, повишаване на приходите в местните общности. Друг важен приоритет, който сме заложили извън основния – превръщането на България в целогодишна туристическа дестинация, е създаването на организациите за управление на туристическите райони. Към момента има създадени седем такива организации, другите две са в процедура, като всяка една от организациите за управление на туристически региони може да се възползва от ресурса, който с много усилия успяхме да осигурим чрез Програмата за иновации и конкурентоспособност. Той е насочен само към организациите за управление на туристически райони именно за създаване на обща маркетингова политика, обща политика за това да се промотират промотират силните страни в сектор „Туризъм“ на тези региони, да се участва в професионалните борси и изложения. Съответно предстои втори етап и на този проект, свързан със създаването на специален дигитален маркетинг по отношение на всеки един район, имайки предвид световните тенденции, свързани основно с дигитализацията в сектора. Също така осигуряваме и помощ чрез външни експерти на дейността на всяка една от тези организации, така че да осигурим максимална свързаност и последователност, заложени в Националната стратегия за устойчиво развитие до 2030 г. и в Плана за управление към нея, така че отново фокусирано да насочваме вниманието към България като туристическа дестинация. Основното предизвикателство в сектора е свързано и с кадрите в туризма. В тази връзка сме предприели много стъпки. Разбира се, резултатът няма как да се види на следващия ден, но по отношение на краткосрочните мерки, които сме предприели, свързани с осигуряване на сезонна заетост и привличане на сезонни работници, бяха приети промените в Закона за трудовата мобилност и трудовата миграция и Правилникът към него, и за миналата година само за летния сезон имаше наети над 7800 сезонни работници от трети страни. Тази година също очакваме подобна цифра, може и тя да се повиши. Успоредно с това подписахме споразумение с Министерството на труда и социалната политика за използване за квалификация и преквалификация с фокус сектор „Туризъм“ на съвместния Българо германски професионален център и основно в клоновете в Царево и в Смолян. Към Министерството съществува и Съвет за кадрите в туризма включително, с който и в момента разработваме дългосрочна концепция по отношение на заетите в сектора. В този съвет участват както представители на Министерството на образованието и науката и на Министерство на труда и социалната политика, така и представители основно че продължаваме и в тази посока много усилено. Съвсем набързо ще маркирам, защото виждам, че времето изтече, и за системата ЕСТИ, която представихме, за свързване на регистрите с НАП, МВР по защитени защитени канали, и общините, разбира се, и секторът. По отношение на намаляване на административната тежест с последните промени в Закона за туризма отпаднаха 19 документа, които се изискваха във всяка една от процедурите. Министерството бе и първата администрация, която въведе 24/7 електронни

Разбира се, по отношение на управлението на морските плажове от 2015 г. – откакто Министерството на туризма ги управлява, приходите са нараснали – от 13 милиона за 2015 г. миналата година бяха 18 милиона 500 хиляди. Значително нарасна и броят на охраняваните плажове, за които има договори за концесия и под наем. Разбира се, в момента предстои и основният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, свързан с налагането и изясняването на принудителните административни мерки с цел както опазване на дюните, от една страна, които се намират на територията на морските плажове, така и за по-детайлно прецизиране на всяко едно от административните нарушения, наказанията и контролните органи. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Започваме с цикъла въпроси. Парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте. Имате възможност да зададете първия въпрос, на който ще чакаме допълнителен отговор. благодаря за Вашето изложение. То действително засегна изключително много аспекти от работата на Министерството. Моят въпрос е свързан с нуждата от по-голяма, детайлна информация относно Единната система за туристическа информация, тъй като тази система е ключов ангажимент от дейността на Министерството с изключително значение за заетите в сектора по отношение изсветляване на сивата икономика. Мащабът на обхвата на системата също е значителен, а както и Вие казахте, с въвеждането на системата се намалява и административната тежест и се върви към електронизация на правителството. Информирана съм, че над 18 хиляди са категоризираните места за настаняване и лицата, извършващи дейност, следва да оперират с нея. В този смисъл е важно да отчетем и факта, че внедряването на системата по никакъв начин не следва да води до сътресения в търговския оборот и нормалния икономически процес на операторите, тъй като за предприемачите и заетите в сектора, естествено, на първо място е предвидимата и спокойна среда за работа. Вече съобщихте, че е създаден график за обучение по места, начело с пилотните общини по внедряване на системата. В този смисъл Ви моля да запознаете Народното събрание с актуалното състояние по Мярка 792 от Управленската програма: „Въвеждане и поддръжка на Единна информационна платформа за комуникация по защитени канали между вписаните в Националния туристически регистър лица и регистрите на НАП, МВР, общините и Националния статистически институт“. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Алексиева, подобряването на условията за работа на бизнеса, намаляване на административната тежест и създаването на високоустойчива инфраструктура за електронно управление са ключови приоритети в дейността на правителството. Изграждането и въвеждането на Единната система за туристическа информация – ЕСТИ, е една от основните задачи в работата на Министерството на туризма. Проектирането и разработването на Единната система за туристическа информация е законово обосновано в чл. 116, чл. 165 и чл. 166 от Закона за туризма, като съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма „лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържанието на данните, утвърдени от министъра на туризма“. ЕСТИ обхваща процесите по събиране и генериране на обобщена информация на базата на подадените данни за нощувки от местата за настаняване и данни за лица, които не са граждани на Република България, страна – член на Европейския съюз, Конфедерация Швейцария или страни по за европейското икономическо пространство, откъдето те се предоставят по определени процедури чрез съответни експорти и интерфейси по определени формати. Министерството на туризма, Националната агенция за приходите, Националният статистически институт, общини и Министерството на вътрешните работи са тези институции, които имат достъп до Единната система за туристическа информация. Искам да подчертая, че Единната система за туристическа информация не е публична. Строго се гарантират защитата на личните данни и спазването на GDPR регламентът, като Единната система е така създадена, че в нея следва да се интегрира Националният туристически регистър, който всъщност е видимата и публична част на системата с така наречената Оpen data, но едното е Единната система за туристическа информация, другото е Националният туристически регистър. В тази връзка, след като близо почти две години се забави изработването на системата вследствие на обжалване,

някъде средата на месец февруари представихме вече и завършения вид на софтуера на Единната система за туристическа информация, така че на практика тази част е изпълнена. В момента работим по най-съществената и основна част, за да може системата да бъде

процес, а за експортиране на данни имаме над 18 хиляди места за настаняване, както и Вие отбелязахте. Същевременно с това вървят и обученията, които ние сме организирали в много стриктен план-график, така че както общините, които са основни ползватели на системата, така и бизнесът да бъдат обучени – както лично от нас на място, така и сме създали необходимите информационни материали, включително и така наречения видеоучител, за да може пък съответно всяко едно място за настаняване да обучи така наречения супер потребител, който трябва да бъде представен при нас и ние да издадем уникален идентификационен код. Това, което също направихме в момента и което предстои да обективираме и в предстоящите промени в Закона за туризма, е именно този уникален идентификационен код за всяко едно място за настаняване, за да може то да може то да има партида и всяка една промяна, която следва, да се отразява под съответния номер, тъй като до момента практиката показва, че не във всяка община това се е случвало редовно и на практика много често се наблюдават и дублирани записи. За да можем да изчистим всичко, ние сме дали срок до 1 октомври както на местата за настаняване, така и на общините с наша помощ, максимално, в експедитивен порядък да пренесем, от една страна, данните от Националния туристически регистър и, от друга страна, те да бъдат обучени с работата в системата. След като системата започне да функционира, ние ще имаме огромна база данни, която ще даде възможност както на нас като ресорно Министерство, така и на всяка една община да изчислява предварително приходите от туризъм, които постъпват в общината. Направили сме един уникален модул, бих казала, последна последна дума на технологиите, където със специални кутийки се правят таблиците, които задават предварително какви анализи искаме да правим. Това със сигурност ще ни даде възможност да планираме краткосрочно – за една година, но в туризма е много важно да планираш минимум до пет години напред, за да може всички заявки от съответните пазари да започват да се договарят. тази база данни и с този механизъм ние ще имаме възможност наистина реално да бъдем много по-конкурентоспособни. Това е от една страна. От друга страна, този механизъм дава възможност и за изключително голяма борба със сивата икономика и ще доведе според нас до най-песимистичната прогноза, която сме заложили в рамките до три години – с 20% изсветляване на нощувките в сектора. Разбира се, предстои всяка година да има мониторинг по отношение на работата на системата. В Министерството на туризма съм създала организация за работа на специална комисия за 24/7, която следи изпълнението по ЕСТИ, в която имаме представители и от Държавната агенция за електронно управление, които са осигурили абсолютно всички ресурси, свързани със защитата на хардуера и съхраняването на данните – защото тук говорим за голям обем от информация, която следва да се съхранява, така че максимално да подпомагаме усилията както на Националната агенция за приходите, така и на общините, разбира се, и на МВР. Говорейки за Министерството на вътрешните работи, към момента съгласно действащия Закон за туризма в системата ЕСТИ се дават пълни данни по отношение на всички лица, които не са от държави – членки на Европейския съюз, и съответно двустранните споразумения с Конфедерация Швейцария. След промяната в Закона за МВР и в Закона за туризма – това, което в момента коментираме, едва тогава ще има възможност да се събира и пълният обем от данни по отношение на нуждите на МВР. Но тук подчертавам: само и единствено МВР съгласно Закона на МВР има достъп до тях. Министерството на туризма като администратор няма да има възможност да ги вижда, защото те ще пристигат в криптиран вариант, така че максимално да се гарантира това, че всяка една институция ще има достъп до данните, съобразно изричните законови правомощия, с които разполага. Надявам се от 1 октомври съвместно с Вас да направим проверки по места как функционира системата. Тук искам да отбележа, че когато говорим за места, които са отдалечени, в които няма изискуемото покритие

отделна процедура, с която те попълват данните в специална таблица, съответно чрез уеб базиран интерфейс със специална парола един път седмично се въвеждат, но тук основно говорим за местата, които са с много ниска категория – основно къщи за гости, апартаменти за гости, вили, в такива места, в които няма достатъчно покритие на интернет. Дали сме достатъчна възможност на бизнеса да избере трите форми, които съществуват по системата за въвеждане на данни, така че това да не оскъпява допълнително техните услуги. Също така сме стартирали с пет пилотни общини, които към момента на 98%, образно казано, данните за тях са внедрени в системата. Това са София, Пловдив, Созопол, Велинград и Враца и, както казах, графикът на обученията, които са изключително важни, за да може наистина да имаме плавно функциониране на системата и да няма стрес по отношение и на бизнес средата продължава. Ще продължим да Ви информираме стриктно за поетите ангажименти и съответно за тяхното спазване. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Ангелкова. Следва въпрос от парламентарната група на „Обединени патриоти“. Госпожо Николова, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, във Вашето експозе Вие казахте, че в приоритетите на Програмата за управление на правителството за 2017 – 2021 г. е записано намаляване на административната тежест, което несъмнено ще подобри бизнес средата. Министерството на туризма е постигнало определени успехи – от изказването Ви разбрахме, че доста документи са отпаднали, но аз считам, че има възможност за още оптимизиране на режима за регистрация и категоризация на икономическите субекти. Моят въпрос към Вас е: предвиждате ли допълнителни промени в Закона за туризма за още намаляване на административната тежест върху икономическите субекти? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Николова. Уважаема министър Ангелкова, заповядайте за отговор.

един от най-важните приоритети на правителството е, разбира се, намаляването на административната тежест, като една от най-важните цели, които също сме заложили в продължение на този приоритет в предстоящите промени в Закона за туризма и съответно наредбите към него, е да продължим да оптимизираме работния процес и да доведе до допълнително намаляване на административната тежест за гражданите и за бизнеса освен тези 19 документа, които вече са отпаднали и които ние успяхме да реализираме благодарение на Вашата подкрепа с предходните изменения в Закона за туризма.

за допълнително облекчаване на работата на Експертната комисия за регистрация на туроператори и туристически агенти, така че това да не води до забавяне на процеса, свързан с издаване на удостоверения. В тази връзка се предвижда всички документи да бъдат разглеждани в 14-дневен срок от постъпването им, като относно съответствието им с изискванията на Закона за туризма и при необходимост, ако това изисква допълнително коригиране, да се случва в рамките на ден-два. Тази услуга също е включена в електронните и е електронизирана към тези услуги, които представихме и които могат да се извършват и отдалечено – 24/7, за което споменах. На практика, след като бъдат приети и новите изменения в Закона, тогава по закон Комисията ще бъде длъжна не по-късно от 14-дневен срок да се произнесе по всички преписки и съответно да има резултат. По същия начин сме предвидили такива срокове и в Експертната комисия по категоризация на туристическите обекти за местата за настаняване и хранене. Към момента работи работна група, която която е създадена от представители на бизнеса и на всички заинтересовани страни, за промени в Наредбата за категоризация и прекатегоризация на местата за настаняване и хранене с цел допълнително отпадане на документите, които някак си в годините са са останали в този документ, ако мога така да се изразя, или вече няма необходимост от тях с оглед на промените, които са възникнали в сектора. За нас е изключително важно тези промени да бъдат така направени, че, от една страна, да облекчават бизнеса и гражданите, но, от друга страна, това да не води до намаляване на качеството на услугата, която ще се предлага. В този дух се разработват и промени в Наредбата, която цитирах, включително и в Наредбата за таласо-терапевтичните уелнес центрове, спа центровете, така че и там допълнително да намалим административната тежест, но и да гарантираме качеството на услугата.

повечето други документи – до месец септември, октомври това да бъде факт, като, разбира се, сроковете за работа на експертните комисии следва да бъдат прецизирани в Закона за туризма, за да може максимално и колегите, които работят в тях, да се съобразяват и да гарантират максимално кратки срокове за обслужването на гражданите и на бизнеса. Това е, което допълнително правим

госпожо Министър, във връзка с Вашето изложение бих искала да подчертая необходимостта от това, че потенциалът на малките и не толкова известни като дестинации места трябва да бъде един от приоритетите на Вашето министерство. За тази цел, разбира се, е необходим системен подход. В качеството ми на народен представител от област Кърджали не мога да не оценя значението на дестинацията Перперикон, която вече е доста популярна и се превърна в притегателен център за туристически пътувания. Но в същото време Ви обръщам внимание – все пак и Вие сте от Кърджали, че и останалите общини в областта също притежават огромен потенциал. Имам предвид общините Ардино и Момчилград на първо четене, като в Ардино е Дяволският мост

като наблягам на тях с идеята, че държавата също следва да работи заедно с местната власт. е предприета такава кампания за механизъм, който ще въвеждате заедно с малките общини, за насърчаване на тези туристически пътувания и техен фокус ще бъдат по-малките общини в България. В тази връзка въпросът ми към Вас е: ще бъдат ли някои от общините – може и тези, които изброих преди малко в област Кърджали, част от тази кампания? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Шевкед. Заповядайте за отговор, уважаема госпожо Министър.

благодаря Ви за този въпрос. За нас наистина тази година е приоритетна по отношение на насърчаване на вътрешния туризъм и най-вече, използвайки това, че България привлича чрез националните си курорти, които са имиджът на българския туризъм, да насочим този туристопоток и към вътрешността на страната, така че, от една страна, да предлагаме разнообразен туристически продукт, от друга страна, да показваме малко познатите места в България, които дори и самите ние не познаваме. В тази връзка, поддържайки, разбира се, системния и устойчив подход към развитието на сектора, ние стартирахме през месец февруари специална кампания за насърчаване на вътрешния туризъм, която е предимно насочена към малките населени места разбира се, както Ардино, така и Момчилград са включени в кампанията, включително и Черноочене е включено в кампанията. Включили сме абсолютно всички малки населени места, включително и мой личен приоритет като министър е да бъда на място при някои от най-съществените им прояви, както и организирането на различни събития, които да популяризират усилията, които местната власт заедно с местния бизнес и съответно населението правят, така че да направят своето място по-привлекателно за живот и да привлекат интерес допълнително, и оттам да създадат нови икономически предпоставки за развитието на региона. В тази връзка предстои, буквално в рамките на тази седмица, ние да публикуваме и допълнителен календар на събитията, които сме заложили за тази година, свързан само с малките населени места. Тук подчертавам: този календар няма да припокрива вече Програмата за национална туристическа реклама, затова подчертавам и малките населени места. Давам един пример, който сега ми идва наум. На 5 май ще бъдем в община Баните – Смолянско, изключително важно място, където има една от най-добрите като качество минерални води, така че там ще направим доста сериозен дебат по темата съвместно с БУБСПА. Предстоят и други такива дебати, дискусии, а в събота ще бъда в Наречен по по същата тема. Наистина, както казах, фокусът е в това, което предлагат малките общини: културно-исторически туризъм, особено в нашия регион в Кърджали – не е само Перперикон, казахте и за Дяволския мост. Има изключително много туристически забележителности, които не са познати и които трябва заедно да популяризираме. Също така специално предстоят допълнителни клипове – освен този, който направи Кубрат като лице на кампанията, предстоят и с много други български изявени личности, които милеят за родината и са се включили в нашата кампания да ни помогнат в усилията, които полагаме, за да направим малко известните места познати. Това е като маркетиране, от една страна. От друга страна, сме насочили усилията там, където има изградена материална база, защото това също е изключително важно – да насочим вниманието и на големите туроператори към тези места, така че да включват комбинираните продукти. Давам един пример: за миналото лято

а Шумен и Плиска, които са буквално на 90 км от там, посрещат драстично по-малко туристи в рамките на 80 – 90 хиляди, така че за нас наистина е много важно да насочваме вниманието, използвайки този голям туристопоток, към вътрешността на страната. Също така работим в посоката на създаване на специален финансов инструмент. Тук имаме подкрепата и на премиера, и на вицепремиера вицепремиера Дончев, както и на Европейския парламент и Комисията за насърчаване на малкия и средния бизнес в областта на туризма. Към момента предложеният инструмент е със стойност от 300 млн. евро – само за предприятия в сектора, на европейско ниво, директен, така че предстои неговото разработване и ще разчитаме на Вашата помощ, за да може наистина максимално добре да идентифицираме това, което важно за бизнеса, който работи в сектора особено, подчертавам, във вътрешността на страната. По този начин ние можем да направим България привлекателна целогодишна туристическа дестинация и по този начин ние можем да увеличим многократно туристопотока и да създадем работни места във всяко едно от тези населени места, защото нашата страна има огромен туристически потенциал, който ние трябва да използваме, и това е нашата цел. Разбира се, няма как да я реализираме без Вашата помощ, без съдействието на местните власти и на бизнеса. Туризмът е хоризонтален сектор и изисква общи усилия в тази посока. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Ангелкова. По процедура следва въпрос от парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“. Заповядайте, госпожо Христова.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! От изключителна важност за нас от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, както и за цялото общество е внедряването на електронното управление. Ние от ВОЛЯ следим всяка стъпка в развитието на процеса за внедряване на Единната система за туристическа информация. Знаете, че от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ сме прагматици, хора от реалната икономика, които винаги обективно сме подкрепяли положителните и реални стъпки за облекчаване на гражданите и бизнеса, но сме били безкомпромисни в критиката по отношение на действия, които не одобряваме. В този контекст е и моят въпрос към вас. Вие Вие доста подробно обяснихте на въпроса на колежката от ГЕРБ какво представлява Единната система за туристическа информация, но не стана ясно на какво ниво са внедрени електронните услуги, които Вашата администрация предоставя на българските граждани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Христова. Госпожо Министър, заповядайте да отговорите на поставения въпрос. Добре предоставяни от Министерството на туризма, вече е възможно и чрез Единния портал за електронни административни услуги: EGOV.BG. В допълнение на предприетите мерки от месец декември 2018 г. всички административни услуги, които Министерството на туризма предоставя по Закона за туризма, са достъпни чрез специално създадената от Министерството на туризма платформа, която може да се използва, включително и през смарттелефон, отдалечено, както казах в изложението – 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата. Също така допълнително улеснение за гражданите по отношение на тези услуги, които въведохме, е, че освен по класическия начин – чрез ПИН код, квалифицирания електронен подпис може да се поставя и чрез лицево разпознаване. Министерството на туризма е първата администрация, която предоставя този тип електронни услуги у нас, които са разработени със специална платформа. Бих искала отново да подчертая, че изцяло са спазени изискванията за защита на личните данни и на GDPR регламента. Всички те са гарантирани над 100%. Също така новата платформа дава възможност да бъде използвана не само в България, но също така и на територията на Европейския съюз, като в момента разработваме възможността да бъде използвана и от други, трети страни, които са основни и ключови пазари за България. Така няма да се налага да се идва в сградата на Министерството и съответно да се губи време. Към тази платформа разработваме и също така предстои да внедрим и така нареченото виртуално банкиране,

бързо и лесно използване на тази услуга – буквално в рамките на три минути, така и съответно защитено и гарантирано плащане чрез виртуално банкиране.

екипа на Министерството за това, че внедрихме този тип услуги. Предстои допълнително да надграждаме работата на тази система. За първата една година от нейното функциониране

в София. Продължаваме много усилено да работим в тази посока. Също така Министерството на туризма успешно се присъедини и към средата за междурегистров обмен RegiX чрез заявяване на

„Добро управление“ за надграждане на хоризонталните и централни системи за електронно управление. Мога да Ви уверя, че наш основен приоритет е да продължим да работим усилено в тази посока, защото вярваме, че по този начин сме в полза на гражданите, на бизнеса, на обществото. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Сега ще дам думата на господин Панчев, който ще зададе въпрос от името на нечленуващите народни представители в парламентарна група. Заповядайте, господин Панчев.

Уважаема госпожо Председател, колеги, госпожо Вицепремиер! Госпожо Министър, с внимание изслушах изнесеното от Вас. Искам да Ви поздравя за напредъка за развитието на отрасъла, принос за който несъмнено имате и Вие. Туризмът е отрасъл, който е давал и ще дава много на България, защото сме дестинация, която се приема от много хора по света и милиони хора идват в България. За съжаление, все още има неизползвани възможности. Бих се спрял само на няколко момента. Първо, госпожо Министър, националната реклама, парите, вложени в реклама в туризма, се връщат стократно и повече, когато това се прави редовно, ежегодно и се използват всички възможности и в България, и в чужбина, за да става това. Тук това. Тук искам да Ви поздравя, че правите такъв тип реклама, дори използвате някои други приятелски методи, което донася реклама за България. Това е важен въпрос. Парите, необходими за националната реклама, би трябвало да бъдат заложени от правителството в бюджета на Министерството и да се използват пълноценно.

С контактите и връзките си примерно със Здравната каса в Германия биха могли да се увеличат значително посещенията на почиващи в България пенсионери, болни хора. Другата особено голяма госпожо Министър, е визовият режим, който засяга специално руските туристи. Това е огромен проблем. Руските туристи някога бяха най-многобройните в България. За съжаление, значително намаляха. Ако Министерството на външните работи намери правилния механизъм и

Добре благодаря Ви за въпроса и за подкрепата към усилията на Министерството на туризма. Откакто създадохме Министерството, успяхме с една година по-рано да приемем Националната програма за туристическа реклама, така че заедно с представителите на Националния съвет по туризъм, където обсъждаме и приемаме този документ, да начертаем основните приоритети, свързани с рекламирането и маркетирането на България като целогодишна туристическа дестинация. Разбира се, благодарение и на подкрепата и на премиера, и на кабинета, подчертавам казаното при предишни отговори – туризмът е хоризонтален. Голяма част от ресурса, необходим за туризма, защото – да, от една страна, ние рекламираме и искаме да обърнем вниманието към нашата страна като привлекателна туристическа дестинация, но, от друга страна, е много важно, когато ни посетят, да имаме висококачествен туристически продукт. Затова нашите основни усилия са насочени и в посока на подобряване на инфраструктурата – както транспортна, така и в областта на околната среда. Казахме за намаляването на административната тежест. Случващото се в сектор „Образование“ е изключително важно важно за развитието на сектор „Туризъм“, защото кадрите формират 90% от туристическата услуга. Работим в изключително много направления и съвместно с подкрепата на колегите, защото секторът е приоритетен и е показал в рамките на последните три години и резултатите от тях, които цитирах в изложението, че има още много неоползотворен потенциал.

Българската асоциация по балнеология и спа туризъм – БУЛСПА, които са наш много важен партньор, предстои да организираме информационни турове на германските здравни каси. Чакаме да уточним точните дати и ще Ви информираме при интерес. Те ще посетят местата за настаняване, които отговарят на техните изисквания, за да можем да стартираме и реална работа с тях и да изпращат не само техни пенсионери, но всички хора, които имат интерес към страната, да ползват услугите на нашите центрове. Така допълнително ще засилим интереса към този вид дейност. Имаме много голям напредък след две-тригодишните усилия, които полагаме, за да работим в тази посока със здравните каси. По отношение на пазар, какъвто е Русия, също така полагаме големи усилия. Руският пазар е стратегически за нас, особено когато говорим за летния ни туризъм. В тази връзка

където участвахме в големите туристически изложения „Интур Маркет“ и MITT. Също така в понеделник имах честта да изнеса лекция и в МГИМО като един от големите университети на територията на Руската федерация, който сътрудничи с български университети, така че да засилим нашите взаимоотношения по отношение на стажовете, които биха могли да се провеждат тук, в страната. Също така работим в посока за връщане на по-големия интерес към детските лагери в страната. Имаме специално разработена съвместна програма в тази връзка предстои приемането на специална наредба, която обсъждаме с Министерството на образованието и науката, която да регламентира ясно изискванията по отношение на детските лагери, така че допълнително да засилим интереса и към този вид туризъм, който сме практикували. Също така по отношение на визите и визовия режим Министерството на външните работи и лично вицепремиерът и министър на външните работи госпожа Екатерина Захариева полагат изключително много усилия, така че максимално да подпомогнат нашите, за да бъдем достатъчно привлекателни и конкурентоспособни по този въпрос. Бяха създадени, благодарение на усилията на Министерството на външните работи, 59 изнесени визови центрове на цялата територия на Руската Федерация, където буквално от всеки голям град могат да бъдат подавани заявления за визи. Допълнително обсъждаме и въпросите в рамките и, разбира се, спазвайки изцяло изискванията на европейското и националното законодателство за издаване на многогодишни туристически визи за една и три години. Така че се надявам наистина съвсем скоро, когато имаме конкретика по тази тема, да направим съответното официално обявление, защото съм сигурна, а Вие сте прав в това отношение, че по този начин допълнително ще засилим интереса към нашата

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Ангелкова, във Вашето изложение засегнахте темата за учредяването и функционирането на организацията за управление на туристически райони. Една от задачите при устойчиво развитие безспорно е балансираното развитие на всички региони в страната с цел повишаване качеството на жизнения стандарт на местното население. Страната ни е изключително богата както на културно исторически артефакти, така и разполага с уникални природни дадености, които при правилно планиране и рекламиране биха могли да се развият успешно и да добият голяма популярност. Традиционно във времето България е идентифицирана като страна с морска и зимна почивка. Разбирам, че това са устойчиви нагласи, които се променят трудно, но е факт, че автентичният дух и култура на по-малките населени места, в съчетание с качествена екологична храна, също са изключително привлекателни особено при добра реклама. В тази връзка моят въпрос е следният: колко от организациите за управление на туристически райони реализират дейности по рекламиране на възможностите за туризъм и какви са средствата за това? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Кърчев. Министър Ангелкова, заповядайте за отговор.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

изложения чрез участие в различни събития, инициативи и конференции. Също така се осигурява и логистично поддържане и техническо оборудване на работата на организациите, подготовка на необходимите наръчници, практически документи, нужни за тяхното функциониране, както и серия от обучения и внедряване на утвърдени практики и изпълнение на посочените цели на работа. Очакваният резултат от изпълнението на Проекта е да се повиши конкурентоспособността и капацитетът на малките и средни предприятия в сектор „Туризъм“ и също така увеличаване на степента на информираност за техния потенциал за предлаганите от тях услуги и продукти. На 11 март 2019 г. Министерството на туризма подаде пулпик и второ проектно предложение за повишаване качеството на услугите на малките и средни предприятия в туризма чрез използване на информационни и комуникационни технологии и уеб-базиран маркетинг. Този проект има за цел да надгради първия проект пулпик и да повиши качеството на услугите на малките и средни предприятия в туризма. туризма. Включени са също и виртуална туристическа платформа, която ще съдържа подробна информация за всеки един от туристическите райони като видове продукти, туристически маршрути, разработени туристически дестинации, мултимедиен каталог, представяне на актуални събития в отделните райони и така нататък. Чрез механизмите на дигиталния маркетинг предвиждаме също така да се промотират туристически райони в онлайн пространството и в социалните мрежи. Допълнително ще се проведат и промоционални кампании в български и международни телевизии, в софийското метро, и чрез външна реклама на билбордове. По този начин се цели популяризиране на отделните туристически райони в страната, увеличаване на туристопотока и, разбира се, оказване на подкрепа на малкия и средния бизнес в съответните райони, които са част от организациите за управление на туристическите райони. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Следва въпрос от парламентарната група на „Обединени патриоти“. Господин Сабанов, заповядайте – имате думата. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Вицепремиер, уважаема госпожо Министър на туризма! Всички знаем, че основният фактор за подобряване качеството на предоставяните туристически услуги в цялостното туристическо обслужване е добрата професионална подготовка на заетите в сферата на туризма. Факт е, че България е прекрасна страна, която по нищо не отстъпва на конкурентите си, и лично аз оценявам Вашите усилия да я популяризирате като предпочитана дестинация за туризъм. Проблемът с недостига на кадри обаче остава. Колкото и да е позитивна и хубава средата, и прекрасна природата лошото обслужване оставя трайно лоши впечатления в гостите. В тази връзка във Вашето изложение, както казахте, че близо седем хиляди чужди граждани са работили в сферата на туризма, те са част от проблема, въпреки че факт, че професионалистите, които са заети в сферата – нашите професионалисти, голяма част от тях намират реализация в чужбина. съображения към кадрите от трети страни, които могат да разрешат дългосрочно този проблем. В този смисъл, въпросът ми към Вас е свързан с това: какви конкретни мерки взима Министерството, и Вие конкретно, в посока на квалификацията и обучението за нуждите в бранша? Като имаме предвид, че е хубаво да използваме нашите, българските кадри, да направим кампания в посока вземане на кадри от области, които са с голяма

първо, бих искала да Ви информирам, че усилено се работи върху реализирането на цялостната държавна политика за развитие на човешките ресурси в туризма. Продължава работата на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма, който беше създаден на 22 февруари 2016 г. Той е създаден като междуведомствен орган със съвещателни и координационни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките, касаещи кадрите в туризма. Междуведомственият съвет обсъжда мерки, които са свързани с осигуряване на нужните кадри в сферата на туризма като организиране на курсове за повишаване квалификацията на персонала, въпроси с провеждането на стажове в сферата на туризма, също така създаването на механизъм за взаимодействие между Министерството на туризма, образователните и изследователските институции за подпомагане на функциите, свързани с набиране на анализ, обобщение, информация и изготвяне на прогнози за развитието на туризма по отношение на кадрите, свързани с него. На последното заседание се прие решение да се създаде специална концепция за развитие на човешките ресурси в туризма. Документът ще се фокусира върху създаването, задържането и привличането на кадри в туризма с конкретен план за действие. По отношение на сезонните работници, това беше една от краткосрочните мерки, включена в Плана за работа на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма и, която беше реализирана успешно с промените в Закона за трудовата мобилност и и трудовата миграция и Правилника за прилагане към него. Разбира се, както и Вие правилно отбелязахте, най-важната цел, за да се гарантира устойчивост в сектора и дългосрочна конкурентоспособност е изпълнението на дългосрочните цели, свързани с развитието на кадрите в сектора и създаване на възможност както за и преквалификация, от една страна и, от друга страна, разбира се, съвместно с Министерството на образованието и науката за разработване и функциониране на механизми, особено свързани с професионалните гимназии по туризъм, така че това да доведе до едно дългосрочно и трайно планиране и осигуряване на дългосрочна и трайна заетост. По отношение обаче на този краткосрочен приоритет, свързан със сезонните работници и най-вече тяхната квалификация и преквалификация, не само на сезонни работници, но, разбира се, и на всички други кадри в туризма, подписахме Споразумение с Министерството на труда и социалната политика, в което Българо-германският център за професионално обучение ще предоставя необходимата квалификация и преквалификация на кадри в сектора – в клоновете си в Царево В момента има изработен много ясен и стриктен план за действие. Имаме заявки от бизнеса, които да обучават своя персонал чрез Центъра и на база на Споразумението, което е подписано, от няколко както хотелиерски, така и туроператорски компании. Към момента заявките са за около 800 лица, като, подчертавам, това е информация от преди седмици. Ще събера по-актуални данни и ще Ви ги предоставя конкретно. Смятам, че този механизъм е една, макар и малка, но много важна стъпка в посока осигуряване на възможност за допълнителна квалификация и преквалификация, като, разбира се, благодарение и на подкрепата науката и Министерството на труда и социалната политика вървим в посока разработване и реализиране на дългосрочните механизми за това. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Ще има ли въпрос от парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“? Няма да има. Продължаваме с изразяване на отношение от страна на парламентарните групи. Заповядайте от името на парламентарната група на ГЕРБ, госпожо Савеклиева.

Използвам правото си на отношение от името на парламентарната група по проведената процедура за изслушване на министъра на туризма. Факт е, че от създаването си Министерството на туризма работи усилено и отговорно за повишаване на приходите и развитието на туризма в България. Затова, на първо място, искам да Ви уверя, че в лицето на парламентарната група на ГЕРБ винаги ще имате силен партньор по отношение на амбициозните задачи и инициативи, които стоят пред Министерството. По същество, отношението относно изнесената информация за напредъка по мерките и целите от Програмата за управление на правителството в сектор „туризъм“, ще се опитам да резюмирам по следния начин. Оценяваме високо темповете на работа по основните правителствени приоритети, свързани с ангажимента за редуциране на административната тежест за гражданите и бизнеса и електронификацията на административните услуги. Виждаме, че сте постигнали конкретни резултати в това направление. Поздравления и за иновативния Ви подход, свързан с дигитализацията на услугите. в това число както традиционните, така и на перспективните. Цифрите, които цитирахте, относно ръста на чуждестранните туристи и приходи от туризъм са красноречив атестат за усилията, които полагате. България е все по-разпознаваема и убедена съм, че сме конкурентоспособни на база изключителните природни дадености, които притежават нашите региони. Това многообразие от туристически продукти ни задължава да сме максимално отговорни по отношение оползотворяване на туристическия потенциал на страната ни, особено относно възможностите за практикуване на целогодишен планински, балнео- и спа туризъм. За всеки един от нас е от значение България да бъде не просто предпочитана дестинация със съхранена природа, но и максимално да се развиват съответните възможности за икономическа активност на местните общности. Относно политиката за създаване на конкретни културно-исторически, балнео, спа и винено-кулинарни маршрути смятам за положителен подхода да обхванат максимален брой населени места, които имат потенциал, но страдат от слаба популярност. Важно е също да продължавате да обръщате внимание и на българския турист, който да привличаме като потенциален клиент на родната туристическа индустрия. Създадените възможности за регионален маркетинг по линията на организациите за управление на туристически райони също определено са положителен знак за малките населени места, че и те могат да се развиват. Предизвикателствата пред сектора продължават да бъдат свързани с обезпечаването на квалифицирани и професионални кадри. Разбирам, че полагате усилия и в тази посока, но е факт, че проблемът иска дългосрочен подход. Очакваме промените в Закона за туризма, където да адресирате другия основен казус в сектора, какъвто е статутът на националните курорти. И още веднъж искам да заявя подкрепата си, която имате от парламентарната група за Вашите усилия и също така да Ви уверя, че

Господин Каракачанов е представил болничен лист и няма да може да се яви в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпроса към заместник заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова. Въпросът е от народния представител Кръстина Таскова относно демографската криза. Заповядайте, госпожо Таскова, да развиете въпроса си.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Вицепремиер, на 21 ноември 2018 г. Вие бяхте избрана за вицепремиер на Република България по икономическата и демографската политика. Тогава Вие не представихте в тази зала Вашите приоритети, но на брифинг пред медиите набелязахте някои от приоритетите, по които ще работите. Определихте децата на България като злато и казахте, че тяхното здраве и преодоляването на демографския срив ще бъдат заложени като приоритет в работата Ви. След като категорично заявихте, че имате подкрепата на Кабинета, ние от ВОЛЯ очакваме не просто мерки, а конкретни резултати в тази област. В бюджета обаче, който гласувахме месец след Вашето избиране, не видяхме такива мерки. Нямаше повишаване на еднократната помощ за живородено дете, а стипендиите за отлични ученици останаха непроменени. Клиничните пътеки в детското здравеопазване – също, тоест най-малко пари за детско здраве и непроменени финансови стимули за повишаване на раждаемостта. Наблюдаваме в страни като Австрия, че подобен тип инструменти се използват и дават успешни резултати. В нас възниква въпросът как България ще успее да преодолее тревожната статистика, че за последната година имаме отново 8 хиляди по-малко родени деца? Този факт наистина е притеснителен и без конкретни мерки ние не виждаме как ще постигнем резултати. Насочвам специално вниманието Ви, защото съм убедена, че за Вас това това е приоритет в работата Ви. И в тази връзка искам да разбера: какъв е подходът на България по отношение на преодоляването на демографската криза, какви конкретни мерки предлагате за увеличаване броя на живородените деца в България

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Таскова, по повод Вашия въпрос относно демографската криза и по-точно въпросите, които поставихте, Ви информирам следното. България е изправена пред множество предизвикателства в икономическото, социалното и демографското си развитие. Това изисква от нас ясно да поставим приоритетите и категорично да посочим целите, към които се стремим. Икономическият растеж и благоприятната бизнес среда през последните години в България са предпоставки за постигане на положителни промени в демографската и социалната област. Мерките, които българското правителство предприема за посрещане на демографските предизвикателства, имат комплексен и цялостен характер и се отнасят в стратегически план до едно адекватно реформиране и адаптиране на всички секторни политики и на социалните системи към демографските промени. Демографската политика е насочена към цялото население на Република България. Политиката не е ориентирана само към повишаване на раждаемостта, а акцентира върху повишаване на качеството на човешкия капитал. Основният стратегически документ в отговор на демографските предизвикателства е приетата от Министерския съвет Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението в Република Предприеманите от правителството комплексни мерки са групирани в следните направления: насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на децата; подобряване на репродуктивното здраве и репродуктивната култура на населението; подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност; разработване на адекватна миграционна външна, вътрешна и и имиграционна политика; намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст; възприемане на комплексен междусекторен подход за активен и продуктивен живот на възрастните хора в добро здраве; адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението; пазара на труда; пенсионната система; социалното подпомагане и грижи; здравеопазването; образованието; културата; развитие на солидарност между поколенията; повишаване на образователното, духовно и културно равнище, квалификация, способности и умения на населението от всички възрастови групи; създаване на условия за равни възможности за пълноценен социален на всички социални групи диалог; ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони; въвеждане на задължителна оценка на въздействието върху демографското развитие и качеството на човешкия капитал на всеки нов изменян или допълван нормативен акт в държавата. В изпълнение на демографската стратегия се изготвят годишни планове и годишни отчети. На 31 октомври 2018 г. Министерският съвет прие Отчета за 2017 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в България 2012 – 2030 г. Като положителни тенденции през 2017 г. могат да бъдат отбелязани: намаляването на детската смъртност, задържането на тоталния коефициент на плодовитост на нива, близки до средното за страните – членки на Европейския съюз; увеличаването на очакваната средна продължителност на живота увеличаването на броя на сключените бракове, намаляването на бракоразводите; подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот. Доходите на българските домакинства продължават да нарастват през 2018 г. Доходът от работната заплата формира над 55% от общия доход на домакинствата. Това е резултат от устойчивия ръст на заплатите, високата заетост и рекордно ниската безработица. Данните за разходите на домакинствата показват намаляване на разходите за храна в структурата на общите разходи за 2018 г., намаляването на относителния дял на средствата за задоволяване на основни жизнени потребности е индикатор за подобрение на жизненото равнище. През 2017-а и 2018 г. средната работна заплата отбеляза почти 10% ръст. Съответно през 2017 г. средната заплата достигна 1037 лв. Да, разбира се. Поради многопосочното въздействие на демографските процеси при изготвянето на годишните планове и отчети е спазен принципът на предприемане на интегриран подход с участието на максимално широк кръг институции и и организации. Решаването на демографските проблеми в дългосрочен план изисква устойчиво мобилизиране на целия наличен ресурс и използване на всички налични инструменти в държавата. В демографски план намаляването и застаряването на населението се очертава като дълготраен социален процес за България. Затова и отговорът на това предизвикателство следва да се насочи не просто към механична промяна на основни демографски показатели, а към прилагане на конкретен подход и развитие на интегрираната политика. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Вицепремиер. Госпожо Таскова, заповядайте за реплика. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Вицепремиер, Вие всъщност завършихте с въпроса ми. Казахте: трябва да се приложи конкретен подход. Аз именно това питам: какъв е този конкретен подход? Всичко останало, което казахте – за възпитание на децата, за подобряване на жизнения стандарт, за храната, с която ги храним – е точно така, но аз искам от Вас и очаквам като Вицепремиер да опровергаете тезата и статистиката, която наблюдаваме, че до 50 години България ще бъде териториална пустиня. България се топи. Затова отново ще си позволя да Ви задам конкретен въпрос: какви са Вашите прогнози, може ли да се ангажирате с такива, за промяна на коефициента на естествен прираст в България от отрицателен към положителен? Благодаря Ви. Благодаря, уважаема госпожо Таскова. За дуплика, госпожо Вицепремиер, заповядайте.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 Поради силно интеграционния и трудно обратим характер на демографските промени и тенденции в България, подобно на много други страни от Европейския съюз, официалните прогнози за развитие на населението в следващите десетилетия са неблагоприятни. Затова искам да подчертая, че е изключително важно и ние ще се стремим да да постигнем дългосрочно политическо съгласие за изпълнение на набелязаните мерки, за които говорих преди малко, за смекчаване на негативните демографски въздействия върху всички сфери и области на обществения живот и съдействащи за адекватно посрещане на демографските промени през 21 век. Бих искала да поднеса и повече конкретика за това, което предприемаме, за да бъде демографската политика по-ефективна. Министерският съвет възложи изпълнението на сериозен проект от страна на Българската академия на науките и Института за изследването на населението и човека на тема „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“. Бяха направени представително социологическо изследване и анализ, след което бяха предложени конкретни мерки. С моя заповед разпоредих създаването на експертна работна група с участието на ключови експерти от ведомствата и академичните среди, която да се запознае с разработката на Българската академия на науките и да предложи политики и мерки в областта на трите основни процеса, които определят демографското развитие – раждаемост, смъртност, миграция. Експертната група има много кратък срок да изработи своите предложения за по-ефективни мерки за изпълнение на Управленската програма на правителството в частта за демографската политика. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Вицепремиер. Да благодарим на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика госпожа Марияна Николова за участието й в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпроси към Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството. Първият въпрос е от народния представител Десислава Атанасова относно реализирането на проекти по Проект „Енергийно обновяване на българските домове“ в област Разград. Заповядайте, госпожо Атанасова.

до средата на 2019 г. се очаква да приключат дейностите по обновяване на всички 2022 жилищни сгради в страната, които се финансират по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Въпросът ми към Вас се отнася за област Разград, откъдето съм избрана, а той е: колко от сключените договори са на територията на област Разград и на какъв етап са проектите в общините от областта? Ще продължи ли Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради при реализиране на икономии от вече проведените процедури? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Атанасова. За отговор – министърът на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова. Заповядайте, госпожо Министър. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Миховски, уважаеми дами и господа народни представители! с Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет се прие Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по нея, и се определиха органите, отговорни за нейната реализация. Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е насочена към обновяване на жилищни сгради с основна цел чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Тази програма е най-мащабната инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в областта на енергийната ефективност за жилищния сграден фонд. Програмата се реализира с финансов ресурс в размер на 2 млрд. лв., като по нея се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за одобрена сграда, с който се постига клас на енергопотребление „C“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Обхватът на Националната програма е за цялата територия на страната в рамките на всички 265 общини от всички 2022 сгради, одобрени по Програмата, и са сключени договори за целево финансиране. На територията на област Разград попадат 22 сгради, като в този брой се отчитат и двете сгради, прехвърлени по Проекта „Енергийно обновяване“ на българските домове съгласно ПМС № 23 от 4 февруари 2016 г., за които към 31 декември 2015 г. не са изпълнени строително-монтажните работи. Разпределението на одобрените 22 сгради в областта по общини е следното: община Завет – една сграда; община Исперих – четири сгради; община Кубрат – четири сгради; община Лозница – три сгради, и община Разград – 10 сгради. Към момента сградите по общини са на следните етапи на изпълнение на дейностите по обновяването им: сградите на териториите на общините Завет – една сграда, Исперих, Кубрат, Лозница – са обновени и въведени в експлоатация; община Разград – от одобрените 10 сгради, шест от тях са въведени в експлоатация, а две сгради са в процес на изпълнение на строително-монтажните работи, за две сгради се изработват инвестиционни проекти за тяхното обновяване. Стойността на инвестициите от Програмата на завършените, въведени в експлоатация сгради – общо 18 за област Разград, чрез които се осигури обновяване на сградите по общини е:

Прогнозната стойност на инвестициите за четирите сгради в община Разград, които към момента са в процес на обновяване – две сгради в строителство и по две се изработват инвестиционни проекти, е 3 млн. 442 хил. 100 лв. В тази връзка може да се отчете, че общият финансов ресурс за област Разград по Програмата е приблизително 19 млн. 450 хил. лв. Усвояването и разходването му се следи текущо, като към 1 март 2019 г. поддържаните от МРРБ регистри отчитат 1657 обновени и въведени в експлоатация сгради, за 143 сгради се изпълняват строително-монтажните работи. След обновяване на всички сгради ще се извърши окончателен анализ на Програмата и ще се отчете изразходваният финансов ресурс. По-нататъшното подпомагане при изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради може да бъде извършено при различни правила и условия за финансиране, за които Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще информира своевременно. Благодаря, Уважаема госпожо Министър. За реплика – заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, госпожо Председател. Благодаря Ви, госпожо Министър, за изчерпателния отговор. Изключително важно е да се реализират икономии. Изключително важно е тази програма да продължи – дали в този обем и мащаб, или в малко по-малък такъв, но за всички български граждани е ясно, че Програмата за енергийно обновяване на българските домове е възможност да се намалят сметките за енергопотребление, които те заплащат, и да бъдат обновени домовете им, съответно и цената им да бъде малко по-различна. Надявам се, че със завършването на всички 2022 сгради в цялата страна не само Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а и ние, чрез въпросите си, ще успеем да развенчаем онази фалшива новина, тиражирана преди започването на тази програма, че българските граждани ще загубят своите жилища, на българските граждани ще се наложи да доплащат за енергийното обновяване на своите домове. Надявам се, че ще имаме още веднъж възможност за започване на нов програмен период, защото всички сме наясно, че около 40 хиляди сгради в цялата страна имат нужда от такова енергийно обновяване. Пожелавам на Вас и на екипа Ви успех ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Атанасова. Дуплика ще има ли, госпожо Министър? Не. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Димитър Бойчев относно изграждането на четирилентов път между Бургас и най-посещавания черноморски курорт Слънчев бряг. Заповядайте, господин Бойчев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, безспорно цялата инфраструктура на територията на държавата е важна, но има и пътни отсечки, които са с много по-голяма интензивност и които съответно допринасят за увеличаване на брутния вътрешен продукт на страната. Моят въпрос е за една такава пътна отсечка, а именно – изграждането на четирилентовия път между Бургас и най посещавания черноморски курорт Слънчев който е от ключово значение както за развитието на областта, така и за летния туристически продукт. През месец юни 2018 г. бе открито и пуснато в експлоатация разширението на пътя Бургас – Слънчев в участъците между Поморие – Ахелой и обходният път на Ахелой. Това доведе до облекчаване на трафика, намаляване на пътнотранспортните произшествия и даде положително отражение по отношение на развитието на туризма в района. За да бъде завършен цялостният проект на четирилентовия път между Бургас и Слънчев бряг, е необходимо изграждането на обхода на град Поморие, който е свързващата отсечка между двете, които вече бяха изградени. Има избрана фирма изпълнител и гласувани средства от Министерския съвет за обезпечаване на тази отсечка. С изграждането ѝ ще се финализира един от най-важните инфраструктурни проекти в областта на Бургас. В тази връзка отправям към Вас следния въпрос: кога се очаква да започнат строителните дейности по изграждането на обхода на град Поморие?

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Миховски, уважаеми дами и господа народни представители! изграждането на обхода на град Поморие е включено в Програмата „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“, като общата стойност на Проекта е 20 млн. 923 хил. 664 лв. Обходът ще преминава западно от града в периферната му част. Началото на отсечката е от км 217 на път 1-9 преди град Поморие в посока Несебър, а краят е при включването в път 1-9 до км 222+849 в посока Бургас. За Проекта има сключени договори с избрани изпълнители. След проведени обществени поръчки строително-монтажните работи ще бъдат извършени от ДЗЗД „Поморие 2015“, а консултантската услуга „Строителен надзор“ ще бъде осъществена от „Пътконсулт 2000“. За стартиране на строително-монтажните работи на обхода на град Поморие е необходимо да приключат отчуждителните процедури. С Решение на Министерския съвет № 29 от 19 януари 2018 г. през изминалата година се процедираха отчуждения на имоти и части от имоти за държавна нужда за изграждането на обхода.

В Агенция „Пътна инфраструктура“ постъпиха три броя жалби и възражения срещу размера на постановеното обезщетение, а във Върховния административен съд, по данни от Министерския съвет, са над 10 броя. Към момента са изплатени обезщетенията за всички имоти чрез Областна администрация – град Бургас, освен за три на един собственик. За тях има образувано дело, по което се очаква решение на съда. След приключване на производството по делото ще се процедира издаването на разрешение за строеж и ще започне същинската работа по Проекта. Индикативно можем да посочим като начало на строителните дейности месец май тази година, като срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 месеца от Протокола за откриване на строителната площадка – Образец 2А. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ отчитат изключителното значение на Проекта за Бургаския регион, и не само за жителите му, но и за всички туристи и ще положат всички усилия за качествено и своевременно реализиране на обекта, чрез което ще се изпълни основната цел на Проекта – облекчаване на трафика, особено в активния летен туристически сезон,

разбрахме, че месец май може да започне строителството на тази отсечка. Наистина, всички знаем колко е важна. Но аз искам да отбележа факта с жалбите – особено последната жалба, за която все още чакаме произнасяне на Административния съд, която, забележете – искам да стане ясно, доколкото е моята информация, е за 400 лв. Това ме навежда на мисълта, че има и други предпоставки за жалене на тези процедури, които съответно спират изграждането на пътната отсечка от инфраструктурата. Трябва да стане ясно, че ако не беше тази жалба или тези жалби – две три на брой, имаше готовност по-рано да се започне строителството и до началото на този предстоящ летен туристически сезон да имаме наистина една завършена пътна отсечка, която предполага, както казахте, много по малко пътно-транспортни произшествия с фатален край

да започне същинското строителство и съответно да имаме завършена отсечка за следващия туристически сезон. Благодаря Ви. Петя Аврамова.) Благодаря Ви. Следващият въпрос е от народните представители Пламен Манушев и Даниела Димитрова. Той е относно изпълнението на проект „Рехабилитация на водопровод Помпена станция Малина до водоем 300 м3 – Генерал Тошево“.

уважаема госпожо Министър, господин Министър, дами и господа народни представители! Моят въпрос е относно изпълнението на проект „Рехабилитация на водопровод Помпена станция Малина до водоем 300 м3 – град Генерал Тошево“. При проведените в началото на 2018 г. срещи с жителите на населените места от община Генерал Тошево основният въпрос, който поставиха живеещите там, беше амортизираният водопровод от село Люляково до село Малина, вследствие на което селата в продължение на седмици, през лятото особено, остават без вода. Вследствие на проведените разговори с ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което пое ангажимент да се финансира и рехабилитира това съоръжение, за което, госпожо Министър, Ви благодаря и от името на хората, живеещи в тези села,

До отпускане на сумата от бюджета на Министерството се стигна след поредица от срещи и мотивирано писмено искане за необходимостта от осигуряване на средства за подобряване на водопреносната инфраструктура в общината. Също така благодарност, че водното дружество в град Добрич изпълни и проекта. Целта на целевото финансиране бе реализация на проект „Рехабилитация на водопровода между село Малина и село Люляково“ с обща дължина 7200 метра. Сума, която не е толкова голяма, но за хората там въпросът е от жизненоважно значение. В тази връзка въпросът ни към Вас, госпожо Министър, е: на какъв етап е реализирането на проекта; спазват ли се сроковете, заложени в договора; какъв ще е ефектът от осъществяването на дейностите, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството финансира? Благодаря Ви за

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Манушев и госпожо Димитрова, уважаеми госпожи и господа народни представители! В бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. са предвидени средства за финансиране на обект „Рехабилитация на водопровод от Помпена станция Малина до водоем 300 м3 – град Генерал Тошево“, за осигуряване на нормално водоподаване на селата Люляково и Писарово, община Генерал Тошево, област Добрич. През месец септември 2018 г. е подписано споразумение между МРРБ и Община Генерал Тошево за целево финансиране на обект „Рехабилитация на водопровод от Помпена станция Малина до водоем 300 м3 – град Генерал Тошево“ в размер на 257 504 лв. С допълнително споразумение през месец декември 2018 г. наименованието на обекта е изменено на „Рехабилитация на участък с дължина 7020 линейни метра от довеждащ водопровод от Помпена станция Малина до водоем 300 м3

с предмет изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания за строежите и упражняването на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи за строеж „Рехабилитация на участък с дължина 7020 линейни метра от довеждащ водопровод от Помпена станция Малина до водоем 300 м3 в град Генерал Тошево“ и Договор № 395 от 15 ноември 2018 г. с ЕСМ ЕООД – град Добрич, с предмет упражняване на авторски надзор на обекта. С обява № 79 от 7 ноември 2018 г. за събиране на оферти за обществена поръчка е стартирало възлагането на строителните дейности, включени в предмета на споразумението. Към настоящия момент комисия, определена със заповед на кмета на община Генерал Тошево, разглежда и оценява получените оферти, като срокът за извършване на работата от помощния орган към възложителя е 22 април 2019 г. Съгласно клаузите на споразумението Общината се задължава да предоставя копия на сключените договори за изпълнение на дейностите, всеки месец изготвя доклади, с които информира Министерството за изпълнението им, и при завършване на обектите представя заверени копия от всички проверени и одобрени от Общината документи, доказващи действително извършените строително-монтажни дейности по обекта, строителен и авторски надзор, окончателни доклади от упражнявания строителен надзор, документи за въвеждане в експлоатация, както и технически паспорти на обектите. За изпълнението на дейностите, финансирани в рамките на споразумението, Общината поема пълна отговорност за законосъобразното, качествено и срочно изпълнение на обектите в съответствие с нормативната уредба. При неизпълнение на целите на проекта или констатирани нарушения по целево използване на предоставените средства от Общината същата възстановява средствата в пълен размер по бюджета на Министерството. При необходимост представители на Министерството, определени със заповед, могат да извършват и проверки на място по изпълнение на обекта. Към настоящия момент селата Писарово и Люляково в община Генерал Тошево и град Генерал Тошево се водоснабдяват от две помпени станции. През периоди на повишена консумация на вода от жителите на град Генерал Тошево и селата Писарово Писарово и Люляково, главно през летните месеци, количествата подадена вода не е достатъчна да захрани населението на двете села и се достига до хроничен недостиг и лишаване на населението от вода за дълги периоди. След реализиране на проекта ще бъде осигурено алтернативно захранване с вода от Помпена станция Малина за селата Писарово и Люляково, община Генерал Тошево, от което ще се възползват както постоянно живеещи жители на двете села двете села – 834 души, така и хора, притежаващи недвижими имоти. В заключение бих искала да Ви уверя, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството полага необходимите и възможни организационни мерки и грижи, така че на гражданите да се предоставя устойчива ВиК услуга, и ще продължи финансирането на ВиК обекти и дейности в рамките на предвидените

да Ви помоля да се ангажирате и да се завърши проектът по подмяна на водопроводната мрежа на град Шабла, този проект да премине в истинската си фаза поне по моя информация той е доста напреднал, а също така и подмяната на водопроводната мрежа в селата Бранище, Славеево и Батово по пътя Добрич – Албена, във връзка с рехабилитацията на пътя Добрич – Албена. С изпълнението на тези не толкова големи проекти наистина ще се окаже много сериозна помощ на населението за качественото му и редовно снабдяване с вода, тъй като особено по пътя Добрич – Албена, в тези села целият път е разкопан през няколко метра във връзка със старата водопроводна мрежа; както и изпълнението на големия проект в град Добрич по подмяна на водопроводната система и канализацията за 115 милиона – той също върви.

няма да ползвате правото на дуплика. Следващият въпрос е от народните представители Борис Кърчев и Маноил Манев. Той е относно проект за обходен път на град Казанлък след тунела под Шипка, осигуряващ връзка на републикански път I-5 с републикански

Много е информацията за бъдещия тунел под Шипка – това е чакан и желан проект от национално значение, приоритет е на няколко правителства. Обект, който ще облекчи връзката между Северна и Южна България и който е част от Трансевропейския коридор № 9 Букурещ – Димитровград – Александруполис. Но за да се случи този тунел, изключително важни са подходите към него – обходният път на Габрово, изпълняващ две основни задачи: да изведе трафика от центъра на града и да направи алтернатива, по-бърза връзка до бъдещия тунел; също от изключителна важност е и обходният път от юг – след тунела, който да осигури връзката от тунела до околовръстния път на град Казанлък. Обходният път на град Казанлък ще поеме целия трафик, преминаващ през тунела под връх Шипка, без да се влиза в града. Затова дейностите по неговото изграждане са необходими и изключително важни за хората в региона. Преди стартирането на изграждането на тунела под Шипка – в тази връзка нашият въпрос е следният: на какъв етап

конкретно трасе, отчуждителни процедури и други дейности по подготовка и последващо изграждане на този пътен участък? Накрая, госпожо Министър, една молба: моля Ви високо да отговорим на този въпрос, защото, както знаем, колегите от лявата част на залата отново ги няма – надявам се и те да чуят Вашия отговор, и да го предадат на своите избиратели в град Казанлък и в региона на Стара Загора, защото в крайна сметка това е изключително важно за хората там.

уважаеми господин Кърчев, уважаеми госпожи и господа народни представители! Републикански път I-5 – Трансевропейски коридор № 9 по направлението Дунав мост – Русе – Велико Търново – Габрово – Шипка – Стара Загора Граничен контролно-пропускателен пункт Маказа, е един от основните коридори, провеждащи движението по направлението север-юг, преобладаващото движение е тежкотоварно. Изграждането на обходен път на град Габрово и тунела под Шипка ще привлече част от движението по направлението на I-5, което прави актуално изграждането на обходен път на град Казанлък и ще ограничи преминаването му през урбанизирана територия. С изграждането на обходния път ще бъде подобрена жизнената екологична среда на жителите на град Казанлък и ще бъде повишена безопасността на движение на моторни превозни средства в градската част. През 2014 г. беше сключен договор с фирма „Рутекс“ ООД за изработване на идеен проект с парцеларен план за обект „Обходен път на град Казанлък“. Идейният проект е завършен през 2015 г. процеса на проучването бяха изработени източен и западен вариант, което е обусловено от разположението на град Казанлък и изградената до момента пътна инфраструктура. През чертите на града преминава път I-5, а от южната страна на урбанизираната територия пресича път I-6. Западният обходен вариант беше подкрепен от Експертния технико-икономически съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и от Община Казанлък. Техническите елементи и габаритът, които ще бъдат заложени в проекта, са следните: дължина на трасето – 3160 м, трасето – 3160 м, проектна скорост – 90 км/ч, габарит на пътя – Г12. Началото е на около 1,2 км северно от град Казанлък, където се предвижда пътен възел тип „Тромпет“. Трасето се развива изцяло в югозападна посока. Предвидени са два броя пътни възли, седем големи съоръжения, от които един жп надлез и шест подлеза. Проведена е процедура по оценка на въздействието върху околната среда, която завърши с постановено решение на РИОСВ – Стара Загора, от месец април 2015 г. Одобрен е вариантът за западен обходен път на град Казанлък. Решението не е обжалвано, а е влязло в законна сила, което беше и основание за завършване на идейния проект и разработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план. Изработеният Парцеларен план, с който се засягат имоти на територията на землища град Крън, село Енина, град Казанлък и село Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, предстои изпълнение на процедурите за утвърждаване на трасе от Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и храните. След влизане в сила на решението Проектът ще бъде внесен за разглеждане и одобрение от експертен съвет към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Един месец след влизане в сила на заповедта на МРРБ за одобряване по Парцеларен план ще бъде внесено искане до Министерството на регионалното развитие и благоустройството за постановяване на отчуждителен акт. Следва връчване на отчуждителния акт на заинтересованите собственици. техническият проект и строително-монтажните работи за обекта да бъдат възложени на „Инженеринг“. Обходният път на град Казанлък не е включен в Инвестиционната програма на Агенцията за 2019 г.

да ги манипулират. Благодаря Ви за точната и изчерпателна информация, защото това ще успокои тези хора, първо. Второ, ще е ясна хронограмата, по която се движим към момента – няма да се изпада в каквито и да било манипулации. Много Ви благодаря. Благодаря Ви, господин Манев. Ще има ли дуплика, госпожо Министър? Не. Отговорът беше изчерпателен. Следващият въпрос е от народния представител Иван Миховски относно изграждането на нов мост над река Бели Осъм, град Троян, област Ловеч. Заповядайте, господин Миховски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Госпожо Министър, моят въпрос към Вас е във връзка с изграждането на нов мост над река Бели Осъм с дължина 43 м. Средствата осигурява Агенция „Пътна инфраструктура“. Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител. Изграждането на моста ще пренасочи транзитния трафик от центъра на града към източния му край. Проектът на стойност 2,2 млн. лв. ще бъде финансиран от бюджета на АПИ по Програма „Ново строителство“. Освен изграждането на моста той предвижда и строителство на пътна връзка между път II-35 Троян – Ловеч и път III-357 Троян – Орешак. На какъв етап е този проект и кога се предвиждат строителните дейности? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Миховски. Заповядайте, госпожо Министър – имате думата за отговор. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Миховски, уважаеми дами и господа народни представители!

и на ново мостово съоръжение над река Бели Осъм между Агенция „Пътна инфраструктура“ и община Троян през юли 2017 г. е сключено споразумение, съгласно което ангажимент на общината е изготвянето на инвестиционен проект, съгласуван със заинтересованите инстанции, извършване на процедурите, изискващи се от екологичното законодателство, изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и провеждане на отчуждителни процедури. От своя страна Агенция „Пътна инфраструктура“ следва да извърши строителството на обекта, като обезпечи финансово строително-монтажните работи и строителния надзор. В изпълнение на своите ангажименти община Троян изготви технически проект за обекта и извърши нужните процедури по теренното обезпечаване на обекта. В периода 2017 – 2018 г. Агенцията проведе обществени поръчки за избор на изпълнител на строително-монтажните работи на строителния надзор. За изпълнител на строителството е избрано дружество „ОРС – Инфраструктура“ ООД, с което на 14 юни 2018 г. е сключен договор. За изпълнител на надзора на първо място е класирано дружеството „Пътконсулт 2000“ ЕООД, договорът с което е сключен на 28 февруари 2019 г. За обекта е издадено разрешение за строеж от община Троян от 5 февруари 2019 г., влязло в сила на 25 февруари 2019 г. Предстои подписване на протокол образец № 1 за предаване на участниците в инвестиционния процес на техническия проект и разрешението за строеж, след което ще бъде подписан и протокол образец № 2а за откриване на строителна площадка. Съгласно Проекта се предвижда изграждане на пътна връзка между път II-35 и път III-357 с дължина 154 м и на ново мостово съоръжение над река Бели Осъм с дължина 43,2 м. Габаритът на новоизграденото съоръжение е 16,5 м с две ленти за движение по 3,5 м в посока Беклемето, една лента за движение – 3,5 м в посока Ловеч и два тротоара по 3 м. Към проекта на моста се включва реконструкция на участък от път III-357, подходът към съоръжението, както и рехабилитация на път II-35 в обсега на кръстовището с пътната връзка. Средствата за реализация на обекта са осигурени от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ и са на стойност 2 млн. 320 хил. 553 лв. с ДДС. Те включват стойността на строително-монтажните работи и на надзора, като срокът за изпълнение на строителството е 12 месеца, считано от датата на подписване на протокол образец 2а. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Министър. Господин Миховски, ще вземете ли отношение? Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор. Искрено се надявам, че всички, които са заинтересовани, са Ви слушали внимателно и няма да се злоупотребява с една наистина толкова важна за троянци тема. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР

Първият въпрос към нея е поставен от народния представител Анна Александрова относно мерките, предприети от Министерството на правосъдието за противодействие на незаконната реч на омраза. Заповядайте, госпожо Александрова.

Рамковото решение относно борбата с расизма и ксенофобията квалифицира като престъпление публичното подбуждане към насилие или омраза, насочено срещу група лица или член на група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност. Изказванията, насаждащи омраза, както е определено в това рамково решение, също се считат за престъпление, когато се извършват в онлайн пространството. Проведено неотдавна европейско проучване показва, че 75 % от лицата, които следят или участват в дебати онлайн, са се сблъсквали със случаи на злоупотреба, заплаха или изказвания, пораждащи омраза. Почти половината от респондентите са заявили, че това ги възпира да участват в дискусии онлайн. Европейският съюз и неговите държави – членки, заедно с дружества в областта на социалните медии и други платформи, споделят колективна отговорност за насърчаването и улесняването на свободата на словото в онлайн пространството. В същото време всички тези действащи лица носят отговорност за това да се гарантира, че интернет няма да се превърне в благодатна среда за разпространение на насилие и омраза. Комисията създаде редица възможности за диалог с онлайн платформите в рамките на цифровия единен пазар – например интернет форума на Европейския съюз, Кодекса на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, Меморандума за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки по интернет, и планира да ги координира по по-ефективен начин, за да се осигурят възможно най-добри резултати. В тази връзка е и моят въпрос към Вас. На 7 и 8 март в Брюксел се проведе Съветът по правосъдие и вътрешни работи в рамките на Румънското председателство, на който Комисията е предоставила на министрите на правосъдието информация относно речта на омразата, Кодекс за поведение, мониторинг и въвеждане на законодателството в държавите членки. Какви действия се предприемат от Министерството на правосъдието за противодействие на незаконната реч на омразата? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Александрова. Уважаема госпожо Министър, имате думата за отговор – заповядайте.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 действително в последните години се наблюдава обезпокоително увеличаване на инцидентите, при които извършването на престъпление е било породено от така наречения език на омразата. Подобен род поведение засяга не само личността, отделния индивид, но и демократичното общество като цяло и, естествено, накърнява възприетите европейски ценности, основни права, като правото на равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Престъпленията, породени от реч на омразата, представляват действия, с които извършителят изпраща съобщение не само до конкретния индивид, до жертвата, но и до други членове на обществото като цяло, така че да се даде сигнал, че жертвата, или жертвите, не са добре дошли и не принадлежат към обществото. По този начин престъпленията, мотивирани от предразсъдъци, имат потенциала да заплашват обществения ред и сигурност, като създават напрежение между различните групи, което може да доведе до междуетническа и социална конфронтация. Този проблем стои на вниманието на Съвета по правосъдието на Европейската комисия от 2016 г. насам. Редовно се информираме от страна на Европейската комисия – комисар Йоурова, за това какви политики са предприети на ниво европейско законодателство. Това бе и конкретният коментар, информация на комисар Йоурова по време на последно проведения Съвет по правосъдие на 8 март 2019 г. в Брюксел. Тя представи резултатите от четвъртия мониторинг на Кодекса за поведение относно противодействието на незаконната реч на омразата онлайн. Той представлява постигнато споразумение между Европейската комисия и големите компании в областта на информационните технологии – Фейсбук, Туитър, Ютюб и Майкрософт. С подписването на Кодекса за поведение IT компаниите основно се задължават да следят и да имат ангажимент да разполагат с ясни и ефективни процедури за преглед на уведомленията за наличие на реч на омразата в онлайн услугите, които предоставят, както и да разглеждат в съответствие с установените правила на компанията, дадени на ниво Европейски съюз, насоки. Къде стои България и нашето законодателство – така, както конкретно сте ми поставили въпроса? Ние имаме две промени назад във времето на Наказателния кодекс, където са коментирани и въведени текстове като престъпни състави в изпълнение на общите принципи на европейското законодателство. Така или иначе обаче, с оглед и на новите тенденции, ние сме предприели действия в края на 2018 г., когато, по повод засилване на борбата с антисемитизма – това също е тема, която много внимателно се следи от министрите на правосъдието на ниво Европейски съюз, редовно се информираме за подобни прояви на нашите формални съвети, та в края на 2018 г. в Министерството на правосъдието започна подготовката на Проектозакон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с който се предлага извършването на деяния по расистки или ксенофобски подбуди, както и по хулигански подбуди, да се въздигнат като квалифициран признак в редица и сега съществуващи престъпни състави в Наказателния кодекс

в работната група по тези промени продължава. Надявам се, че скоро те ще Ви бъдат предоставени, за да имаме съответната законодателна инициатива и закон, приет от страна на законодателния орган – Народното събрание. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Госпожо Александрова, ще вземете ли отношение по дадения отговор? Имате думата. АННА Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор. От него стана ясно, че Министерството на правосъдието работи и по този конкретен казус. Искам да заявя, че като народен представител съм отговорна и готова, когато работната група приключи работа, да съдействам по най-добрия начин този законопроект да бъде приет в Правната комисия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Александрова. Госпожо Министър?

и е относно постигнати резултати по изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка. Заповядайте,

Европейската комисия създаде Механизъм за сътрудничество и проверка, за да оценява напредъка по ангажиментите, поети от България, в областта на съдебната реформа, на борбата с корупцията и на организираната престъпност. От 2007 г. насам Комисията редовно докладва за напредъка в тези области в рамките на писмени доклади до Европейския парламент и Съвета. За изготвянето на докладите допринасят контакти както с държавите членки и гражданското общество, така и с международни организации, независими експерти и различни други източници, от които също се получава информация. Десет години след въвеждането на този механизъм – през месец януари 2017 г., беше направен преглед на Механизма за сътрудничество и проверка и изготвен Доклад, в който Комисията отправи 17 препоръки, които, ако бъдат изпълнени от Република България, биха могли да бъдат считани за достатъчни за приключване на Механизма, освен ако други промени не доведат до ясен обрат в хода на напредъка. В този доклад беше подчертано също, че скоростта на процеса ще зависи от това колко бързо България ще съумее да изпълни препоръките по необратим начин. Първата оценка на напредъка по 17-те препоръки беше направена през месец ноември 2017 г., като тогава Комисията все още не можеше да заключи, че показателите са изпълнени в задоволителна степен. През 12-те месеца след този доклад България продължи да полага усилия за изпълнение на препоръките и тези усилия са отчетени в последния доклад, който обхваща периода от 2017 г. досега, а именно в Доклада от месец ноември 2018 г. Комисията отчита, че няколко препоръки вече са изпълнени, а редица други са съвсем близо до етапа на изпълнение. Въз основа на това три от шестте показателя – за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и организираната престъпност, могат да се считат за временно прекратени. Тази седмица тук е Мисията на Европейската комисия, за да се информира как върви изпълнението на останалите показатели и моят въпрос към Вас е: какви резултати отчетохте от гледна точка на компетентността на Министерството на правосъдието? Благодаря Ви, госпожо Илиева. Уважаема госпожо Министър, заповядайте за отговор.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 Искам да заявя, че и след Доклада за напредъка от ноември месец миналата година, публикуван от Европейската комисия и предоставен на Европейския парламент, продължи решимостта на отговорните институции за постигане на необратимост в реформата на съдебната система и борбата с организираната престъпност и корупцията. Правителството на Република България остава решено да предприеме необходимите стъпки, гарантиращи върховенството на закона в страната, и то в максимално съкратени срокове. В този смисъл заявих нашата категоричност и по време на Мисията на Европейската комисия. Както Вие правилно казахте, тя се състоя през тази седмица, където в конкретен план представителите на Комисията имаха възможност да се срещнат с различните видове институции, които имат отговорност по този механизъм. Заключението на Комисията е, че като цяло България е постигнала значителен напредък и както знаете от Доклада, по отношение на показател едно: „Независимост и отчетност на съдебната система“ той може да се счита за условно приключен. Информирахме, че по този показател продължава работата по линия на Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия за укрепване капацитета на Инспектората. Вече сме на етап подписване на договор за един проект, по който в резултат на европейската солидарност получаваме средства, за да се укрепи капацитетът на Инспектората. По отношение на втория показател – „Нормативна уредба“, в самия ноемврийски доклад на Комисията се съдържа констатация, че този показател също условно е затворен,

съгласно указанията на Комисията за криминализиране и на престъпни състави по отношение на частния сектор. Положително бе оценено от Комисията обстоятелството, че са проведени обществен дебат, консултации със съответните заинтересовани страни в съдебната система и гражданското общество. Предстои Законопроектът за изменение и допълнение да се гледа в българския парламент. Трети показател: „Продължаване на съдебната реформа“. Предприети са по-нататъшни стъпки за изпълнение на съдържащите се четири препоръки в рамките на третия показател. Все още обаче предстои тези инициативи да бъдат окончателно приключени и да завършат стартиралите проекти. Кои са те? Преди всичко има създаден механизъм в Министерството на правосъдието за регулярно отчитане на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, което положително е оценено от Комисията. Висшият съдебен съвет изпълнява проекти за въвеждане на система за регулиране на натовареността на магистратите и оптимизация на съдебната карта и разработване на единна информационна система на съдилищата, която предстои да приключи до края на 2019 г. Реализирани са промени в ГПК относно правилата за местна и родова подсъдност – нещо, което е свързано с преодоляване на препоръката за неравномерна натовареност между различните и още повече по отношение на еднаквите по степен съдилища, в зависимост от това къде географски се намират. Инициирани са реформи в областта на електронното правосъдие, като мярка за справяне в неравномерната натовареност, едната от които е реформа на заповедното производство по ГПК чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела, съвместно също със Службата за подкрепа на структурни реформи. По отношение на четвърти показател – „Корупция по високите етажи на властта“, знаете, че на 23 януари миналата година бе приет новият Антикорупционен закон, който позитивно се отчита и споделя от партньорите от Европейската комисия.

този закон се увеличи числеността на инспекторатите към министерствата под ръководството на Главния инспекторат в Министерския съвет. Това също се отчита изключително позитивно от нашите партньори. Пети показател: „Корупцията в по-общ план, включително на местно равнище и по границите“. Отчита се, че като цяло България е предприела стъпки. Въз основа на предприетите стъпки трябва да продължат действията и през 2018 г. Продължава изпълнението на фокусирани мерки в областта с повишен корупционен риск, както и заложените хоризонтални мерки в областта на обучението, превенцията, правоприлагането, включително в Министерството на вътрешните работи. Изпълнението на мерките се следи от Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет. На 7 март тази година се проведе последното заседание за отчитане на напредъка и изпълнението на Стратегията. По шести показател: „Организирана престъпност“

това не са еднократни действия, и въпреки че има условно затваряне или пък други препоръки, които са с постоянен срок на изпълнение, като например „Прозрачен избор на административни ръководители на съдилища и на други структури в системата на съдебната власт“,

а така също и за това, че докладвате своевременно изпълнението на препоръките. Защото с докладването по прозрачен начин от страна на българските органи гражданският и обществен контрол ще имат важна роля за преминаването на Мониторинга на вътрешно национално равнище – от една страна. От друга страна, за осигуряване на необходимите гаранции, че ще продължим да следваме този път на напредък и реформи. и реформи. В качеството ми на народен представител от своя страна мога да Ви уверя, че Народното събрание също ще продължи да изпълнява изпълнява своите ангажименти в рамките на своите правомощия за актуализиране на правната рамка, така че с общи усилия – с усилията на всички институции, наистина да успеем да изпълним всички дадени ни препоръки, и то във възможно най-кратки срокове. Благодаря. Уважаеми господин Председател, госпожи народни представители и господа! Уважаема госпожо Илиева, искам да поясня за дискусията, която водихме, действително беше дискусия с представителите на Мисията. Те ни зададоха въпрос: какво се случва с Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт, както и с Националната стратегия за антикорупционни политики? И двете са с хоризонт 2020 г. Вече мислим и аз съм създала работна група, същото мога да кажа и по отношение на вицепремиера и министър на външните работи госпожа Захариева, която е отговорна по Антикорупционната стратегия, за продължаване, защото, както казах и в отговора си преди малко, това не е еднократен акт. Не може да се счита, че с изпълнение на конкретните стратегически и основни цели по двете стратегии приключва ангажиментът на държавата и работата ни като цяло по тези политики. Така че в аванс, макар и все още в началото на 2019 г., търсим решения за продължаването не на тези стратегии, а за актовете, с които те ще бъдат заменени след изтичане на срока им на дейност. Вие правилно казахте – това е постоянен ангажимент, и както редовно се отчитам в Правната комисия по този въпрос, Ви благодаря, че имах възможност чрез Вашия въпрос да запозная и широката аудитория на Народното събрание със стъпките, които предприемаме. Благодаря, госпожо Министър. Благодарим за обстойните отговори на тези важни въпроси. Процесът е динамичен и вероятно предстоят нови въпроси, питане, а и изслушване най-вероятно Благодарим Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Следващите въпроси са към министъра на здравеопазването господин Кирил Ананиев. Първият от тях е от народния представител Полина Цанкова-Христова. Той е интересен и болезнен въпрос, свързан с психическото и физическото здраве на децата на България. Отнася се за свръхупотребата на енергийни напитки на деца в България. Заповядайте да развиете въпроса.

като 10% от изследваните деца консумират един или повече пъти на ден енергийни напитки, а 20% от българските деца пият по пет и повече енергийни напитки седмично. Такива са официалните данни отпреди повече от десет години. А какво се случва в момента? По неофициални данни всеки ученик пие повече от един брой такива напитки на ден. Според специалистите децата не осъзнават вредите от честата им консумация, дори бих казала, че смятат, че се чувстват освежени и окрилени. И ако за възрастните употребата им е допустима, то за децата, които често посягат към тези напитки, има сериозни рискове за здравето. Специалистите са убедени, че поради високото съдържание на кофеин, таурин и захар редовната консумация на енергийни напитки от подрастващите категорично води до по-голяма раздразнителност, до повишена тревожност, нервност, главоболие, безсъние, сърцебиене, дихателни нарушения, дехидратация, увреждания на черния дроб и бъбреците, наднормено тегло, тегло, хиперактивност. Позволих си да изброя всички установени негативни последствия за здравето на децата, понеже са много и са достатъчно сериозни, за да се обърне внимание от страна на родителите и от страна на държавните институции. Експертите допускат, че консумацията на енергийни напитки е една от възможните причини за детска агресия в училищата. Този факт е изключително тревожен, тъй като се наблюдава тенденция за заместване или за намаляване консумацията на вода с повишена такава на енергийни напитки. Тези напитки не са разрешени за продажба в училищата, но се оказва, че в почти всички търговски обекти в непосредствена близост свободно могат да се закупят от учениците. Доказателство за това сами видяхме и в репортажите в няколко медии, направени със скрити камери, в които единица търговци проявиха съвест и отказаха продажба на стимулиращи напитки на деца. Моите въпроси към Вас са следните: има ли актуално проучване на храненето на учениците, и ако да, какви са изводите от него? Какви мерки са предприети, за да се ограничи употребата на енергийни напитки от деца у нас? Какви са регулативните мерки в останалите страни – членки на Европейския съюз, освен поставянето на предупредителен надпис на етикета на енергийните напитки с препоръка да не се консумират от деца, от бременни жени и лица, чувствителни към кофеин?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

групата, растителни екстракти, биологично активни вещества и други. Тези напитки са разработени като функционални за подкрепа на умствената и физическата активност, за намаляване признаците на умора. Според становище на Европейския орган по безопасност на храните при еднократен дневен прием на енергийни напитки се счита, че не съществува риск за здравето. При консумация на две и повече напитки дневно, поради повишен прием чрез тях на кофеин, в съчетание с други съставки със стимулиращ ефект е възможно неблагоприятно въздействие върху организма повишена нервност, тревожност, треперене, безсъние, главоболие, сърцебиене, дихателни нарушения, ерозивни промени на лигавицата на стомашно-чревния тракт, дехидратация, вследствие на загуба на вода и соли от организма. Децата са по-рисковата група поради появата на неблагоприятни ефекти на кофеина при много по-ниски дози в сравнение с възрастните. По отношение на конкретно поставените от Вас въпроси. По първия въпрос: има ли проучване на храненето на учениците след 2010 г. и ако да, какви са изводите от тях? През 2014 г. се проведе национално изследване на факторите на риска за здравето на населението на Република България. За всяка от 28-те области са изследвани ученици от всички възрастови групи. Изследвани са общо 683 ученици чрез анкетиране относно честотата на консумация на храни и напитки, включително и енергийните напитки. Резултатите от проучването показват, че 22,2% от всички изследвани ученици консумират енергийни напитки, но най-висок е относителният дял на консумиращите във възрастовата група 14 – 18 години и представлява 49,3%. Учениците на възраст от 10 до 13 години, които консумират енергийни напитки, са 16,3%, а децата на възраст между 7 и 10 години са само 1,9%. Най-рисковата група са учениците на възраст 14 – 18 години, при които с умерена хронична консумация – прием на енергийни напитки от един до четири пъти седмично, са 27,7% от изследваните, а с висока хронична консумация – прием всеки

Европейският орган по безопасност на храните публикува становище през 2013 г., съгласно което в страните от Европейския съюз с най-висок относителен дял на консумация на енергийни напитки – 68%, са юношите на възраст 15 – 18 години, от които 12% са с умерена хронична консумация и 12% са с висока хронична консумация. На втория Ви въпрос: какви мерки са предприети, за да се ограничи употребата на енергийните напитки от деца у нас? Министерството на здравеопазването прилага Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците. Същата не допуска предлагането на енергийни напитки в ученически столове, бюфети, павилиони и автомати за закуски и напитки на територията на училища, общежития, бази за отдих отдих и туризъм на ученици и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и социалните учебно-професионални центрове. Като член на Европейския съюз България прилага и европейските изисквания относно етикетирането и представянето на храните на потребителите. Изискванията по този въпрос са посочени в Регламент (ЕС) № 1169 от 2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите и Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните от 2014 г. Съгласно тези два документа за напитки, които съдържат кофеин, независимо от източника му, в количество по-голямо от 150 милиграма на литър, се изисква изписването на етикета на предупреждение „Високо съдържание на кофеин. Не се препоръчва за деца, бременни жени или кърмачки“. В същото зрително поле, в което се съдържа наименованието на напитката, следва посочено в скоби съдържание на кофеина, изразено в милиграми в 100 Третият Ви въпрос: какви са регулаторните мерки в останалите страни – членки на Европейския съюз, освен поставянето на предупредителен надпис на етикета на енергийните напитки с препоръка да не се консумират от деца, бременни жени и лица, чувствителни към кофеин? Не съществува специфично законодателство за енергийните напитки на европейско ниво. Въпреки това всички хоризонтални правни разпоредби, приложими като цяло за всички храни на равнище Европейски съюз, се прилагат и за енергийните напитки. националното законодателство на някои държави – членки на Европейския съюз, има специфични изисквания, отнасящи се главно до съдържанието на енергийните напитки, и по-точно определяне на максимални лимити – граници на някои от съставките в тях. Няколко държави – Германия, Дания, Австрия и Швейцария, са определили максимални граници за влагане на кофеин в енергийните напитки. Те са определени с национален регламент обикновено в съответния Закон за храните. В Германия с така наречения немски регламент за плодовите сокове са въведени максимални граници за типичните съставки на енергийните напитки:

Тези стойности са определени с цел осигуряване на безопасна консумация. Нивата, определени в Германия, са възприети и в австрийския кодекс, и в швейцарския регламент за безалкохолните напитки. В Дания се прилагат същите максимални граници. Шведският национален орган по храните и норвежкият орган за безопасност на храните в доклади от месец декември 2018 г. и февруари 2019 г. препоръчват въвеждането на максимална граница за съдържание на кофеин 32 милиграма на 100 милилитра в енергийните напитки. Възрастови ограничения се прилагат единствено в Латвия от 2014 г. и Литва от 2016 г., където продажбата на енергийните напитки на деца до 16-годишна възраст е забранена. Научният и технологичен комитет в Англия счита, че няма достатъчно научни доказателства за забрана на продажбите на енергийни напитки за децата. Германското правителство систематично отхвърли инициативи в подкрепа въвеждането на възрастови забрани за енергийните напитки, тъй като счита, че действащото законодателство и провеждането на информационни кампании за повишаване осведомеността на подрастващите за отговорно потребление на храни и напитки, съдържащи кофеин, са подходящи

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, аз също благодаря за Вашия изчерпателен отговор, който ме удовлетворява в голяма степен. Въпреки това се надявам, че Вие и Министерството на здравеопазването ще помогнете за един по-голям и по-широк обществен дебат за рисковете от консумацията на такъв тип стимулиращи напитки от деца.

Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моят въпрос е относно, както го прочете водещият, обновяване на базата на Спешната медицинска помощ на територията на област Добрич по Проекта за модернизация на спешната медицинска помощ. Уважаеми господин Министър, през месец декември 2018 г. Европейската комисия по безпрецедентен начин, без забележки и допълнителни въпроси, одобри Проекта за модернизация на спешната медицинска помощ, който е най-големият инфраструктурен проект в сферата на здравеопазването за настоящия програмен период 2014 – 2020 г. Именно на този проект се разчита значително, да подобри качеството и достъпността на здравеопазването в България. Той е нагледно доказателство за практическата полза от политиката на сближаване като средство за осигуряване на по-добра защита за нашите граждани. Област Добрич, както всички знаем, е гранична област. На територията ѝ функционира Център за спешна медицинска помощ с филиали в Балчик, Каварна, Тервел, Шабла и Генерал Тошево. Отдалечеността на някои от общините от областния център е един от сериозните проблеми при обслужването на пациентите, особено с амортизирания автомобилен парк. В тази връзка въпросът ми към Вас е: какви дейности предвижда проектът да се реализират на територията на област Добрич? Ще бъдат ли обновени сградите на центровете за спешна медицинска помощ и неговите филиали? Ще бъдат ли осигурени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

Във връзка с изпълнението на големия Инвестиционен проект „BG 16 RFOP 001-4 001 0001“ – „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., ще бъдат реализирани следните дейности, касаещи обектите от системата на спешната медицинска помощ на територията на област Добрич: Центърът за спешна медицинска помощ Добрич – преустройство на съществуващите помещения; Филиалът в Каварна – строителство на нова сграда; Филиалът в Шабла – преустройство на съществуващите помещения; Филиалът в Балчик – преустройство на съществуващите помещения; Филиалът в Тервел – преустройство на съществуващите помещения; Филиалът в Генерал Тошево – строителство на нова сграда; Спешното отделение на МБАЛ – Добрич, – преустройство на съществуващите помещения. За всички обекти от системата на спешната медицинска помощ в изпълнение на Проекта се предвижда закупуване на ново медицинско оборудване и закупуване на ново технологично обзавеждане, тоест кабинетите ще бъдат осъвременени с ново оборудване и нова апаратура. Със средства от Проекта ще се закупят 400 броя нови медицински превозни средства – линейки, като конкретно за обектите от системата на спешната медицинска помощ на територията на област Добрич се предвижда закупуване на 10 броя линейки, от които един брой линейка със задвижване 4х4. Самото разпределение на тези линейки ще бъде на базата на екипите, които действат в тези центрове и филиали, за които говорих, и състоянието на съответните линейки. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Реплика? Заповядайте, госпожо Димитрова.

Благодаря, госпожо Димитрова. Господин Министър, с това приключва Вашето участие в днешния парламентарен контрол. С оглед напредналото време остава да връча писмените отговори, постъпили по въпроси от народни представители, като като въпросите, които бяха предвидени за днешната програма от народните представители Радостин Танев, Кръстина Таскова и Иван Вълков, ще останат за следващите дни, посветени на парламентарния контрол. Писмен отговор от: - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Даниела Дариткова; - от министъра на регионалното развитие Петя Аврамова на въпрос от народния представител Атанас Стоянов; Стоянов; - от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Елхан Кълков; - от заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Петър Витанов; Витанов; - от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народните представители Иван Ченчев, Александър Симов, Нона Йотова и Елена Йончева; - от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов. С това приключваме седмичната програма на парламента. Следващото редовно заседание е на 20 март 2019 г., сряда, от 9,00 ч. Закривам заседанието.